- A) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za znanost - B) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova nacionalnog vijeća za znanost. Nema se namjeru obrazlagati. Otvaram raspravu. zaključujem raspravu.